Som nye varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Nordisk råd velges: Ragnhild Male Hartviksen og Siri Gåsemyr Staalesen. Som nytt medlem av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid velges: Tove Elise Madland.

forslag nr. 20, fra Geir Adelsten Iversen på vegne av Per Olaf Lundteigen og Geir Adelsten Iversen I tillegg har representanten Geir Adelsten Iversen under debatten foreslått at innstillingen sendes tilbake til komiteen, jf. Stortingets forretningsorden § 41 første punktum.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad og Sylvi Listhaug om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket for å bidra til et rettferdig system som både sikrer produksjonsgrunnlag og sunn konkurranse – vedtas ikke.

følgende v e d t a k : Dokument 8:70 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Dagfinn Henrik Olsen om fullfinansiering av statlig påførte utgifter til kommunene – vedtas ikke.